– - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 703 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i ravnopravnost spolova. Državni tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Stjepan Adenić će dodatno obrazložiti Prijedlog zakona. Izvolite državni tajniče. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Konvencija Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima otvorena je za potpisivanje …/Govornik se ne razumije./… summitu Vijeća Europe održanom 16. svibnja 2005. godine u Varšavi. Na predmetnom skupu Konvenciju je u ime Republike Hrvatske potpisao predsjednik Vlade Republike Hrvatske, dr. znanosti Ivo Sanader. Za stupanje na snagu ove Konvencije potrebno je istu ratificira ukupno 10 država, od čega 8 mora biti članica Vijeća Europe. Do danas je Konvenciju ratificiralo ukupno 7 država i ona još nije stupila na snagu. Budući da je Republici Hrvatskoj od 2002. godine od kada se vode službene statistike o žrtvama trgovanja ljudima pa do danas identificirano ukupno 62 žrtve trgovanja ljudima, od tog broja 8 ove godine, 5 je državljanki Republike Hrvatske, jedna Bosne i Hercegovine i dvije Srbije, očito je da i naša država sve više postaje zahvaćena ovim fenomenom pa je stoga vrlo bitno ratificirati ovu Konvenciju čija će primjena zasigurno još više unaprijediti postojeći sustav suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Globalna važnost ove Konvencije posebno se očituje u činjenici da je predmetna Konvencija prvi međunarodni dokument u suzbijanju trgovanja ljudima koji je postavio u središte pozornosti suzbijanje trgovanja ljudima zaštitu ljudskih prava žrtava. U prilog prethodno navedene teze do ovog Konvencija u središtu pozornosti postavlja ljudska prava žrtava, govori činjenica da se odredbama Konvencije posebno štiti privatni život i identitet žrtava te se od država stranaka traži da osiguraju žrtvama svu potrebnu psihosocijalnu i zdravstvenu zaštitu, pravnu pomoć i adekvatni životni standard. Osim toga Konvencijom je predviđeno da žrtve trgovanja ljudima imaju pravo na razdoblje oporavka u trajanju od najmanje 30 dana u kojem razdoblju nadležna državna tijela ne mogu protjerati žrtvu. Konvencija predviđa mogućnost dobivanja privremene dozvole boravka žrtvama trgovanja ljudima i onim slučajevima kada one ne surađuju sa pravosudnim i policijskim tijelima. Takvim se postupanjem onemogućava bilo kakvo uvjetovanje dobitka statusa žrtve trgovanje ljudima, sa njihovom spremnošću za suradnju sa nadležnim državnim tijelima, pa tako odredba predstavlja temelj zaštite ljudskih prava svake pojedine žrtve. Važno je naglasiti da se u odredbama konvencije traži od država stranaka da se repatrijacija odnosno dobrovoljni povratak žrtava trgovanja ljudima u zemlju porijekla može ostvariti samo u slučajevima njihova dobrovoljnog pristanka te su u postupku dobrovoljnog povratka mora voditi računa o pravima, sigurnosti i dostojanstvu svake pojedine žrtve. Ova konvencija između ostalog promiče i suradnju sa organizacijama što je vrlo bitno za naglasiti. Znači s organizacijama civilnog društva kao nezaobilaznim faktorima svakog modernog sustava suzbijanja trgovanja ljudima. Mehanizme za praćenje provedbe konvencije u državama koje su ratificirale istu bit će posebna stručna skupina pod nazivom "Greta" koja će se sastojati od najmanje 10 a najviše 15 članova koji će se birati među državljanima država stranaka. Budući da Republika Hrvatska ima vrlo razvijen i učinkovit sustav suzbijanja trgovanja ljudima usklađen sa svim međunarodnim standardima nije bilo potrebe ostavljati rezerve na bilo koju od odredba konvencije. Usklađenost hrvatskog sustava za suzbijanje trgovanja ljudima sa odredbama konvencije najbolje se očituje u činjenici da se sve odredbe konvencije pa čak i one koje postavljaju najviše standarde zaštite država kao što je ona odredba konvencije koja predviđa mogućnost kažnjavanja korisnika usluga žrtava trgovanja ljudima već primjenjuju u Republici Hrvatskoj. Naime članak 175. stavak 4. Kaznenog zakona Republike Hrvatske trgovanje ljudima i ropstvo predviđa sankcioniranje i korisnika usluga žrtva trgovanja ljudima. Osim toga važno je napomenuti da se u Republici Hrvatskoj žrtvama trgovanja ljudima osigurava psihosocijalna i zdravstvena pomoć te sigurni smještaj u jednom od dva skloništa za žrtve trgovanja ljudima koje se financiraju iz državnog proračuna, pa je razvidno da je i na području zaštite i pomoći žrtvama ljudima, trgovanja ljudima sustav Republike Hrvatske usklađen sa sadržajem predmetne konvencije. Na kraju još jedanput ističem da odredbe konvencije traži od države stranaka suradnju sa organizacijama civilnog društva u suzbijanju trgovanja ljudima a budući da su u naš sustav od početka uključene organizacije uključene organizacije civilnog društva možemo sa zadovoljstvom zaključiti da je naš sustav i u ovom dijelu u potpunosti kompatibilan sa predmetnom konvencijom. Štovani predsjedniče, dame i gospodo hvala lijepa. Hvala lijepa. Odbori? Otvaram raspravu. Zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na raspravu. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Prekidam sjednicu. Nastavit ćemo sjednicu sutra u